da me razume. Ja ne bih ni govorio ono što sam rekao u diskusiji, da je takav slučaj. Ali, smatram da je uvredljivo govoriti na takav način na koji je moj prethodnik govorio o periodu vanrednog stanja, koje je u zemlji proglašeno nakon ubistva Zorana Đinđića, predsednika Vlade.Sve institucije su slobodno radio svoj posao, mogu to da učine i provere i danas, ako postoji zakonski osnov za nešto tako. tako. Smatram da ste bili dužni da opomenete Vojislava Šešelja zbog načina na koji je govorio. Ne o meni politički, to apsolutno nije nije predmet moje replike, ali svakako opisujući stanje u državi, ponašanje insitucija, pominjanje nekih ljudi koji ga žuljaju zbog toga što vrlo dobro znaju ko je i šta je.

Ja se naravno veoma radujem što gospodin Jovanović ne podržava moju politiku. Daleko bilo, građani Srbije bi mogli pomisliti da sam se približio DOS-u , a to bi bilo apsolutno ne prihvatljivo.Ja ovu Skupštinu nikada nisam palio, ne bih je ni zapalio. Nikada ne bih učestvovao u pljačkaškoj privatizaciji. Nikada ne bih približio Srbiju NATO paktu. Dakle, vrlo mi je drago što se prepoznaje razlike između naših politika i verujem da će i na sledećim izborima građani to umeti da cene.No, svako ko se nalazi u ovom parlamentu i ko je ušao u ovaj parlament pokazuje brigu prema budućnosti države Srbije i poštovanje prema državi Srbiji zato što je ovde. Šta mi mislimo jedni od drugima to ćemo mi da raspravimo na izborima, raspravićemo i lično, kažem bar građani Srbije znaju da se mnogi od nas jednostavno ne menjaju, mi držimo do svojih ideja, do svojih uverenja, pa neka košta koliko košta.Ali, oni koji nisu ovde, jesu odgovor na pitanje – ko to neće da sluša? Ko neće da se sasluša, ko neće da sluša onog drugog. Mi smo ovde. Mi čekamo argumente. Mi čekamo i raspravu sa i bez argumenata. Sve je to u politici dozvoljeno, sve je to moguće, pa i uvrede su dozvoljene i moguće, nismo deca. Svi smo mi ovde po 30 godina, što se politike tiče, ali da izađete napolje da stojite, lažete i naravno uvek primate države pare, to se podrazumeva, narodne pare i da pričate kako ste vi odgovorni, kako ste bolji od drugih, kako oni koji su ovde u ovom parlamentu ne predstavljaju naciju i državu, e pa to je to društvo o kome pričamo. Ako ćemo da tražimo ko su krivci za to što ovo društvo ne funkcioniše ili slabije funkcioniše nego što bi moglo, onda su oni koji upravo lažu u hodniku našeg parlamenta, a nemaju hrabrosti da uđu svo vreme trajanja vanrednog stanja, od prvog dana, napadnute su sve mere Vlade. I, to nisu napadnute ni jednom sa nekog stručnog stanovišta. Niko nije došao pa rekao – trebalo bi uvesti ili ne bi trebalo uvesti karantin, trebalo bi uraditi ovo ili ono da se u skladu sa iskustvima nekih drugih zemalja da se nešto uradi. Ne, mi smo imali samo neprekidne i nepovezane napade sa svih strana.Imali ste Đilasa koji iz sigurnog karantina poziva penzionere da izlaze na ulice. Obraća se „skajpom“, ali da izlaze na ulice. Imali ste Obradovića ili ko god je to od njih radio, koji su lagali o nekakvim šatorima na Avali. Slušali ste ih kako lažu da se helikopterima odnose leševi, masama. Slušali ste ih kako lažu da se noću naseljavaju emigranti po Srbiji, da se dovlače od nekud. Slušali ste kako lažu da nema hrane, da nema goriva, da počinje opšta kriza, da će nestati struje, da će nestati života u Srbiji i to sve u uslovima vanrednog stanja.Slušali stanja.Slušali ste ih kako pričaju kako su medicinski radnici naši heroji, a onda im otežavaju život time što umesto da se bave pacijentima moraju da idu po televizijama i objašnjavaju da imaju maske i da imaju rukavice i da se bave onim što im nije posao. Najlakše im je bilo da se bave svojim poslom i tu su bili najbolji.Dakle, slušali ste sve te laži. Slušali ste da u trenucima vanrednog stanja se igra ping-pong sa srodnim medijima, pa onda, hrvatski „Portal“ napadne Aleksandra Vučića, pa se to prenosi ovde, pa se onda komentariše, pa se od toga pravi tema. Slušali ste medije koji namerno lažu o situaciji na beogradskom „Sajmu“. Namerno lažu, objave vest počinje štrajk glađu na beogradskom „Sajmu“. Mi tu proveravamo, razgovaramo sa ljudima, nema previše ljudi, oko 200 pacijenata je u tom trenutku bilo. Dakle, tu ste, proveravate, nema ništa od toga. Za sat vremena, kada ta vest postane vest na svim medijima, ljudi se uzbune i počnu da govore između sebe – počeo štrajk, učestvovaćemo u štrajku, smeta mi ovo, ili ne smeta mi ono. Pravili su vesti, ne proveravali, prenosili, pravili su vesti.Vučiću vesti.Vučiću nije bilo dovoljno što mu je sin oboleo, nego je morao da čita, sluša i da se pravi da ga ne pogađa, da ne odgovara na to, jer eto, to je politika. Ja nemam tu uzdržanost koju on ima, priznajem. Znači, da čita i sluša kako mu kažu – neka te zagrli sin, poljubi tatu, da ne izađeš sa „Sajma“. A, on pošalje svoje dete tamo gde su i svi drugi građani Srbije, bude na „Sajmu“, leči se u najboljim mogućim uslovima kao i svi drugi građani Srbije, a onda mora da sluša kako ga napadaju – zašto je na „Sajmu“? Da nije bio, a da je bio negde drugde? Šta bismo čuli od tome? Šta bi govorili – sakrio svog sina, evo ga, gde su naši sinovi.Dakle, ni jednog sekunda nije prestala, ne politička borba, nego podmukla borba protiv sopstvene zemlje i sve vreme se vodila u ovim trenucima. Nije to bio nikakav neprijatelj koga možete da vidite i još uvek je tu Kovid, ne možete da pucate na njega, on se pobeđuje jedino borbom čitavog društva. Samo jedan ako popusti sve pada, samo jedan ako popusti sve pada. Ako pokušate da uplašite čoveka da ne dođe u bolnicu, a on ima simptome i zaražen je, on će zaraziti nekog drugog zato što se nije javio medicinskim vlastima, zato što ste ga ubedili da ne treba to da uradi, zato što ste mu rekli da je tamo lošije, zato što ste mu rekli nešto što nije istina. Niko nije odgovarao za tako nešto. Za sve lažne vesti koje su se prenosile niko nije odgovarao.Mi smo se sve vreme borili sa jedne strane sa onim što treba da radimo, borili smo se sa Kovidom, sa njegovim posledicama za zdravlje nacije, da sve funkcioniše. Znate, Vojska Srbije je, pričaćemo siguran sam, imaćemo prostora u ovoj našoj raspravi, koliko je uradila, šta je sve obezbedila, šta je sve podigla, a u isto vreme ta ista Vojska Srbije je bila dužna da vodi računa o našem suverenitetu, o tome da naše nebo bude stalno zaštićeno i našim radarima i našim raketama i našom lovačkom parom, da naše granice budu čuvane, da se budno vodi računa da most u Kosovskoj Mitrovici ne postane odjedanput ono što ne sme da bude, da se ne upadne na sever, da vodi računa da život ne smetano funkcioniše svakog sekunda. Na sve to, imate one koji su neprekidno napadali Vojsku Srbije, neprekidno lagali kako nema ovo ili nema ono, kako se nalazi tamo gde se ne nalazi. Imali smo pitanja, zašto lete avioni Vojske Srbije, odavde, iz ove Skupštine kao glavnu stvar, umesto da budemo zahvalni što lete i što ima ko da leti, što funkcioniše Vojska Srbije i funkcioniše kako treba.Dakle, slušali smo ovde neprekidne napade na svoju državu, ne na politiku, ne na partije, to je najmanji problem kad kažete ne valja ovaj ili onaj ministar, pa to je normalno i tako je potrebno, ali nije normalno da napadate mere za koje znate da pomažu očuvanju zdravlja nacije.Još jednom, zahvalan sam za priliku što ćemo moći da razgovaramo, što ćemo moći da raspravljamo i beskrajno ponosan što ću moći da govorim o svemu što je uradio možda i najbolji, za mene mene kao ministra odbrane, najbolji deo države Srbije, Vojska Srbije. Hvala na pažnji. vam.Dosta stvari ste izneli i još jednom vama bih takođe želela da se zahvalim na korektnosti što ste makar rekli da smo se borili dobro, da smo dali sve od sebe i da su ovo okolnosti u kojima sreće nikada nema. Kada govorimo o smrtnosti koja je jedna od najmanjih na svetu, svakako govorimo o životima ljudi, nečijoj porodici, 162 ljudi, a imaćemo danas, nažalost imali smo tokom noći još, ne može procentima da se pokaže. Hvala vam na toj korektnosti.Mislim da je ta korektnost, uz sve ovo što ste rekli nakon toga, na kraju krajeva, kao i narodni poslanik Vojislav Šešelj koji nam je zamerio mnogo stvari, i kada me pitate šta je sutra i kakva je Srbija danas i kakva Srbija može da bude, ja mislim da je to ta korektnost na osnovu koje Srbija dalje može da se gradi, može biti zdravije društvo.Mislim da, makar danas čini mi se, u ovoj Skupštini postoji ta osnova. Žao mi je što ne postoji i među svima onima koji su dobili obavezu i poverenje od strane određenih građana Republike Srbije da budu narodni poslanici, da sede ovde i da kažu u Narodnoj skupštini pre građanima Srbije, šta nam zameraju, šta misle da bi bilo bolje, šta smo to sve tako loše uradili i da pred građanima Srbije mi njima možemo da odgovorimo, a ne da nas napadaju u najgorim situacijama kada mi imamo četvoro, petoro mrtvih tokom dana, da nas napadaju na društvenim mrežama, na tviterima i ne znam čemu drugom, „fejsbuku“ i ostalom, a onda ne dođu da to isto kažu pred svima i da čuju naš odgovor.Tako i sa tim ljudima ja ne vidim kako možemo da razgovaramo i ne vidim kako možemo da postignemo bilo kakav dogovor. Cenim to što je uradio Vojislav Šešelj, isto kao što cenim to što radite vi. Mi imamo različita mišljenja po mnogim stvarima, mnogim stvarima, ali ste rekli šta je bilo dobro i rekli ste sa čim se ne slažete i dali nam šansu da pred građanima Republike Srbije obrazložimo šta smo radili, zašto smo radili, kako smo radili i da damo odgovor na pitanja.U odnosu na to kada razgovaramo o tome kakva je Srbija danas, odnosno šta nakon pandemije Kovid 19 i kakva će Srbija biti sutra, ja želim da vas podsetim, takođe, na to kakva je Srbija bila juče, kakva je Srbija bila juče pre izbijanja ove epidemije i pre uvođenja vanrednog stanja. Želim da vas podsetim na to da je predsednik Republike pozvao sve političke aktere, pozvao na razgovor o tome šta raditi, o tome šta raditi sa izborima, o tome za koliko ih odložiti, da ostavimo politiku na stranu i da je postignut konsenzus oko toga, da je postignut dogovor i da je taj sastanak iza zatvorenih vrata bio jako, jako konstruktivan, između ljudi koji potpuno različito misle o različitim stvarima, koji se politički ne slažu. Dakle, dogovor je moguć kada imate iole odgovorne i ozbiljne ljude. Aleksandar Vučić je pokušao i napravio je taj dogovor sa ljudima koji poštuju osnovne demokratske principe, a ti osnovni demokratski principi su valjda Narodna skupština i izbori, izbori na kojima građani kažu ko će doći na vlast, a ne oni koji sami odluče o tome ko će da bude prelazna vlast i kako će oni da dele resore iako nemaju ni jedan posto podrške među građanima.Vi pričate ovde meni, ne kao Ani Brnabić, nego kao predsednici Vlade i nama valjda ostalima koji smo ovde, ali ti koji bi vas trebali da čuju i koji su važan deo toga kako Srbija izgleda danas nisu ovde da čuju. Ja mislim da se obraćate pogrešnim ljudima. Mi smo dogovor pokušali da postignemo i sa mnogima uspeli da postignemo taj dogovor. To je uradio Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je, takođe, kada pričamo o tome kakva je Srbija juče bila, rekao da politike tokom borbe protiv Kovida 19 nema, da neće nijednu jedinu reč reći i nismo odgovarali. Rekla sam, ja sam jednom odgovarala tokom jedne misije. Znate zašto? Zato što ne mogu više ljudski da trpim to licemerje. Slobodno vi meni recite u čemu sam ja licemerna. I kada mi kažete da grešim, da, grešim, grešim svaki dan. Svaki dan grešim, zato što se svaki dan trudim da nešto uradim. Kada se radi morate da grešite, ali dajem sve od sebe. Da li grešim? Grešim milion puta. Verujte, vidim svoje greške mnogo više nego što ih vidi bilo ko drugi, ali dajem sve od sebe za ovu zemlju i za sve njene građane i nije mi važno ko je za koga glasao.Ni Aleksandar Vučić kada je okupio prvi taj sastanak 26. februara nije pitao struku ko je za koga glasao, je, čini mi se, potpuno očigledno da neki od struke nisu opcija SNS. Da li ih je nekad pitao? Da li ih je nekad kritikovao? Je li ih nije pozvao za to? Ne, pozvao ih je i oni su se ljudi odazvali i beskrajno smo im zahvalni na tome. Ali, isto tako, ti ljudi su doživeli da ih vređaju na najstrašnije načine, da ih nazivaju najpogrdnijim imenima, samo zato što su, kao što vi kažete, radili svoj posao. Ali, ti ljudi koji to rade nisu danas ovde sa nama i ne znam kome pričamo. Mislim da mi ovde i možemo da postignemo neki konsenzus oko dijaloga, ne oko svih stvari, ali oko dijaloga, dogovora da. da. Sigurna sam, jer sam pričala sa njim, da predsednik Republike neće, kao što je obećao, praviti bilo koje dogovore dalje oko izbora bez da se sastane sa svim političkim akterima koji su zainteresovani da učestvuju na izborima. Ja mislim da je to pohvalno.Dakle, ne, ne mislim da je Srbija danas ni najstrašnije društvo na svetu, ni diktatura, ni ovakva, ni onakva. Da, ima ima jedne određene političke manjine jednog određenog dela opozicije sa kojima, nažalost, očigledno ne može da postoji nikakav dogovor. Meni je zbog toga žao, ali vi pričate o ljudima koji danas nisu ovde.E, sada ja vas pitam, a i građane Republike Srbije da razmisle, gde su danas ljudi koji imaju mandate da budu u ovoj Skupštini, a imaju i obavezu, koji su svaki dan, ali svaki dan tokom ovog vanrednog stanja i ovakve krize, ponavljam, nije ovo tek koja kriza,

u takvoj situaciji vi nađete da svaki dan, ali svaki dan napadate svoju Vladu, napadate predsednika Republike, da širite lažne vesti, a narodni poslanik ste. Onda, kada dođe dan da dođete i da nam kažete sve to u lice, a da mi pred građanima možemo da odgovorimo, vi ne dođete. Kako da se dogovorimo? Sa kim da razgovaramo? Gde su ljudi koji kažu da je najveća smrtnost u Srbiji? To kaže čovek koji je bio predsednik ove zemlje u dva mandata. Ne postoji ni jedna jedina brojka, ali ni jedna jedina brojka koja može da potkrepi tu tvrdnju, već upravo suprotno. Zašto onda to govorite? Zašto? Da bi srušili Vladu na mrtvim ljudima? Da bi srušili Vladu Republike Srbije legitimno izabranu na žrtvama? Zašto to govorite?Evo, narodna poslanica Marinika Tepić kaže na tviteru: „Očekujem da objasnite otkuda autobusi puni migranata u pratnji policije. Nije tajna, vidimo ljude. Šta ste se dogovorili sa Austrijom? Sporazum, evo, postoji.“ Koji sporazum? Gde je sada narodna poslanica da kaže građanima, da je pitam koji sporazum postoji? Evo, recite nam, koji? Zašto širite ksenofobiju? Zašto širite paniku među ljudima u doba vanrednog stanja? Gde su ti ljudi? Gde su autobusi puni migranata u pratnji policije? Ko je to video? Zašto to radite? Koji sporazum postoji? Kakve su to gluposti? Na šta to liči?Pričate danas šta nas štiti od političke beskrupuloznosti. Pa, ništa, očigledno nas ništa ne štiti od političke beskrupuloznosti, do zdravog razuma i inteligencije građana Republike Srbije koji će znati da procene onda šta je ko radio, jer se i danas i u toku ova dva meseca bolje nego ikada ranije videlo sve, šta je ko i šta ko radi i šta su čije namere. Kako se zove ova trgovina ljudima? Vi optužujete predsednika Republike, legitimno izabranog predsednika Republike za trgovinu ljudima? „Koliko uzimate po migrantu, Aleksandre Vučiću?“ To su tvitovi narodne poslanice Marinike Tepić, koja se nije usudila danas da dođe u Narodnu skupštinu i da kaže, da nas optuži ovde pred građanima za trgovinu ljudima, nego to radi tokom vanrednog stanja tviterom.Kaže, da rezimiramo: „Poštanska štedionica već pripremila platne kartice za migrante“. I to je demokratska opcija? I to je način da pričamo o Srbiji sutra sa tim ljudima? Gde su ti ljudi koji kritikuju i nazivaju na razne načine te ljude koji rade sa nama samo zato što su struka, stručnjaci, to im je posao, time se bave, za to su školovani, za to su plaćeni? Gde su?Njih danas nazivaju Vučićevim botovima samo zato što rade svoj posao.Ja se, takođe, nadam da sa tim ljudima nećemo graditi Srbiju sutra, ni političku budućnost sutra, zato što mislim da bi bilo minimum korektnosti i ljudskosti da su danas došli, zato što mandate imaju, obavezu imaju, plate uzimaju, i da postave ovo pitanje ovako, a ne na Tviteru.Mi nismo pitali nikoga ni za koga glasa, ako je stručan, zvali smo da pomogne.Vi pričate o tabloidnim medijima. Ja mislim da je svašta nešto ispričano već o tabloidnim medijima. A znate šta ja mislim da je problem našeg društva, ako pričamo o tome kakva Srbija treba da bude sutra? Ja mislim da je problem što ni vi, ni mnogi drugi iz opozicije ne smeju da pričaju o tajkunskim medijima. Ne smete da pričate, da ne bi napadali vas, zato što znate kakvi su i znate sa koliko novca raspolažu, znate na šta su spremni. Stalno pričamo o tabloidnim medijima. Hajde da pričamo o tajkunskim medijima. Hajde da pričamo o vestima koje su tajkunski mediji plasirali tokom vanrednog stanja, o lažnim vestima koje su mogle da sruše naš zdravstveni sistem, koje su mogle da koštaju direktno ljudskih

da smo ovo pitanje, od ove novinarke, od ovog medija, čuli makar jednom, na jednoj od svakodnevnih pres konferencija koje smo imali tokom ovoga. Ni jednom se to pitanje nije postavilo, da se da odgovor, zato što istina nije važna. Nije to bila intencija toga.Advokat Vladimir Gajić, to prenosi portal &quot;Direktno RS&quot; - na Infektivnoj klinici doktori primili manje plate. Gde je to bilo? Kad se to desilo? Čemu to služi? &quot;Naši ljudi na prvoj liniji prolaze u kesama&quot;. Gde je to bilo? Kad su naši zdravstveni radnici od kesa pravili skafandere?To su sve tajkunski mediji. To su ovi mediji koji se prave da su profesionalni objektivni. To su mediji kojima niko ništa ne sme da kaže.Ako pričamo danas, a mislim da je lepo i da pričamo o Srbiji sutra i u političkom smislu, da, mislim da je to izuzetno važno, onda mislim da treba da pričamo iskreno i otvoreno i o svim ovim ljudima i o svim ovim medijima.Gde su novinarska udruženja, ovi mediji koji daju pet saopštenja na dve reči Ace Lukasa, ali ne daju ni jedno jedino saopštenje na direktne pretnje smrću Aleksandru Vučiću i njegovoj deci? Ne nalaze za shodno. I to je profesionalizam? I to je objektivnost? Jel mi treba da zažmurimo na to licemerje i da svi mi budemo dovoljno kukavice da ne kažemo takve stvari? Ja mislim da će to Srbija mnogo platiti.Zato se ponosim što mi imamo i srce i hrabrosti da o tome pričamo i da im stanemo na crtu, zato što mislim da je to važno za budućnost Srbije.Pozivam vas da isto tako počnete da pričate o tome, ako želimo da govorimo o tome kakva će Srbija biti sutra. Hvala.

Šešelj** Gospođo Brnabić, nikome ne dozvoljavam, pa ni srpskom premijeru, da me dovodi u istu ravan sa Čedomirom Jovanovićem. To je jedna od najkompromitovanijih ličnosti u Srbiji. Najsvežija kompromitacija je to što je uzeo za šest miliona evra pšenicu iz robnih rezervi i nije platio nikada. Umesto da je u zatvoru, uzeli ste ga pod svoju kontrolu i tolerišete ga. Na stranu to što je bio jedan od čelnika dosmanlijskog režima, što je ubijao ljude u vreme vanrednog stanja, već sam pomenuo koju je dvojicu ključnih ubio.Kod mene nemate ništa kompromitovano. Mene ne možete da držite pod kontrolom kao Čedomira Jovanovića. I zato ja uvek mogu iskreno da vam kažem šta mislim. Više od 20 javnih nastupa sam imao od kad je vanredno stanje i uvek sam bio konstruktivan i uvek sam tražio i rešenja i način da se olakša ljudima, a da se izborimo sa ovim zlom. Čak sam prvi izašao sa idejom da se uzima krv od ljudi koji su izlečeni, da se vadi krvna plazma, antitela da se koriste za lečenje onih koji su najteže bolesni. Jednom ste do sada, koliko su mediji obavešteni, uzeli krv, ali još to nije primenjeno. Znate li zašto? Zato što nemamo sposobne lekare da to rade, 50 godina se niko time nije bavio. metod iz istorije medicine. To su prevazišli raznorazni medikamenti, a sad smo došli u situaciju da nijedan medikament nije pravi,

ne Srbija čiji sam predsednik ja, koji je izdao na Kosovu, jel tako, koji je takvo zlo da ne može da bude u istoj rečenici da ratnim zločincem, vređa ga to, Srbija je u vanrednom stanju, u pandemiji, na Kosovo poslala testove Aljbinu Kurtiju i kosovskoj vladi. Nije poslala škorpione. Znate koliko je bilo neverovatno razmišljati o tome, reći to, zamisliti uopšte, ne uraditi, pre 15 ili 20 godina?Naravno da svi imamo svoju odgovornost. Vi ste predsednica Vlade, vi ste vlast i u tome je razlika. Znam ja vrlo dobro svaki mediji. Ja ovde ne govorim o drugima zato što neću da budem kao oni. Ne zato što imam neki dogovor sa njima, kao što nemam dogovor ni sa vama da me vi propustite ovde, jer ja kad izađem sa svojih hiljada birača biće šou u Srbiji, čudo. Vi i Vučić bez mene u Skupštini ne možete. Ali, ja neću da budem kao onaj koga ste pomenuli, koji je osam godina vodio ovu zemlju, pa umesto da je smiri umesto da je smiri jer je i sam zna koliko je to teško, da pokuša da vidi, a nikad nije ništa sto posto crno, makar nešto pozitivno, neki mostobran da napravimo.Ja ne mogu to i neću to da radim. Nismo isti i to morate da shvatite. Vlast je uvek najviše odgovorna. Ja se ne slažem sa, i Vulin je tu rekao, tu nema potrebe da ponavljam sve to. Ali, u vanrednom stanju u svemu onome, on za mene nije ni JUL, ni Pokrete socijalista. On je za mene slika svakog vojnika koji negde stoji i pati se i radi posao koji nije mogao ni da zamisli u ludilu da će raditi i zato se ugrizem za jezik.

Zahvaljujem.Uvažena predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, poštovana predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri, danas kada smo suočeni sa najvećim zdravstvenim izazovom, kada čitav svet vodi borbu protiv pandemije, nije mi poznato da se u bilo kojoj državi u bilo kojoj državi bilo koja politička partija koja predstavlja opoziciju u ovom trenutku nadmeće sa predsednikom svoje države, nadmeće sa svojom Vladom, jer shvataju da imaju samo jedan zajednički cilj i shvataju da imaju samo jedan zajednički zadatak.Svakako zadatak.Svakako da će biti i vremena i prostora da se političke stranke i pokažu i dokažu, ali politizaciju COVID, kao, između ostalog i prljavu kampanju koja je usmerena, pre svega, ka zdravstvenim radnicima, ka zdravstvenoj struci, koji su danas heroji Srbije, treba u ovom trenutku i u ovom periodu ostaviti u karantin.Situacija karantin.Situacija je teška. Nije teška situacija zbog Aleksandra Vučića, nije teška situacija zbog Vlade Republike Srbije, niti zbog Srbije, u čitavom svetu situacija je teška i ovo je borba za budućnost Srbije, ovo je borba za budućnost svakog građanina Srbije, borba za zdravlje svakog građanina Srbije i da se sačuva svaki život ko je svestan trenutka u kojem se Srbija danas nalazi ne može ništa negativno reći i ne može da ospori krajnje odgovoran i ozbiljan pristup predsednika Srbije, Vlade Republike Srbije, celokupne zdravstvene struke. Brzo i odlučno se reagovalo, mnogo brže nego kada je reč o nekim drugim državama u Evropi i pokazalo se da je to jedini odgovoran pristup u borbi sa pandemijom.Vrlo u borbi sa pandemijom.Vrlo često su zamerali da Srbija ima nešto oštrije mere naspram ostalih država u Evropi, a onda, čini mi se, ispravite me ako grešim, svi su nekako preuzeli model Srbije. Nije mi namera da se nadmećem, nije mi namera da govorim o tome ko je u pravu, a ko ne, ko je imao odgovorniji ili ozbiljniji pristup, prosto želim da kažem ono što je činjenično i ono što je istina.Šta može da bude toliko strogo ako sačuvate ljudski život, kada na jednoj strani imate cenu ljudski život? Koja to preterana mera može biti važnija od toga da se sačuva jedan ljudski život? Ne možete imati 100% slobodu kretanja u situaciji u kojoj se nalazimo i 100% sačuvati zdravlje ljudi. Ministre Lončar, to je nemoguće u ovom trenutku.Ne mogu mere da se donose unapred, ne možete unapred doneti mere izolacije. Mere se donose u pravom trenutku i na pravi način. I sve odluke koje su usmerene i koje su donete u prethodnom vremenskom periodu, usmerene u borbi protiv pandemije, su upravo donete u skladu sa strukom, što je između ostalog i predsednica Vlade rekla u svom izlaganju.Oni koji kritikuju Vladine mere, mere, ali pre svega Vladine mere kada je reč o slobodi kretanja, neka probaju slobodno da se kreću u nekim drugim državama da li je to dozvoljeno? Pa, to je preduslov za suzbijanje zaraze.Danas moramo da se sećamo svih onih koji su, nažalost, izgubili živote i koji su preminuli, da izrazimo saučešće njihovim porodicama, ali isto tako mi danas moramo da se sećamo i sa ponosom da ističemo svaki život koji je spašen u Srbiji, da pamtimo koliko je života u prethodnom vremenskom periodu spašeno u Srbiji.Velika snaga efekata mera koje su donete u prethodnom vremenskom periodu je dala jednu ogromnu sigurnost građanima Srbije. Odluke su blagovremene, odluke su ispravne i ovi dani pokazuju da su rezultati dobri i u to sam potpuno ubeđen da će to pokazati dani koji su pred nama.Znate šta, dame i gospodo narodni poslanici, ne biraju građani na odgovorne funkcije ljude koji se plaše i ne smeju da donesu odluke. Ovaj period je pokazao i sposobnost, spremnost predsednika Vlade, predsednika Republike, i celokupne Vlade Republike Srbije i zdravstvene struke upravo i spremnost i sposobnost da onda kada je teško donose teške odluke, bez obzira koliko su one nepopularne i koliko su teške, ali one se tiču života građana.Vrlo često se postavljalo pitanje, pa čak čini mi se i danas ovde kroz politički monolog, mada, ne želim o tome da govorim, ali vrlo često se postavljalo pitanje odgovornosti predsednika Srbije i odgovornosti Vlade Republike Srbije, a ja postavljam pitanje – šta je odgovornost predsednika Srbije, a šta je odgovornost Vlade Republike Srbije, osim da bude uz svoj narod onda kada je to najpotrebnije i kada je najteže? Pa, valjda je to najvažnije, da ne govorim o monstruoznim i beskrupuloznim napadima na porodicu, na dete koje je obolelo, dete predsednika Srbije koje je ozdravilo i ja mu zaista želim sve najbolje, kao i svoj ostaloj deci u Srbiji, kao i svim ostalima koji su nažalost zaraženi u Srbiji, ali dete predsednika Srbije, kao što je rečeno, je imalo isti tretman kao i sva ostala deca u Srbiji.Slušali smo kritike – predsednik Srbije je obišao Novi Pazar. Šta je u tome loše? je loše to što predsednik Srbije pokazuje vrlo jasno da podjednaku važnost i značaj pridaje svakoj opštini i svakom gradu na teritoriji Republike Srbije i Novom Pazaru, Nišu, Beogradu, Ćupriji i mom Valjevu i svim opštinama i gradovima koja sa bila žarišta u prethodnom vremenskom periodu? Šta je to što su oni zapravo očekivali? Da predsednik Srbije sedi kući i da radi od kuće? Da Vlada Republike Srbije i predsednica Vlade Republike Srbije zatvori zgradu i da Vlada ne funkcioniše? Tada sigurno ne bi bilo kritika od strane onih koji danas te zlonamerne kritike i komentare upućuju.Ekonomske mere Vlade Republike Srbije, zapravo, za nas potvrđuju da je uložen ogroman rad, trud, posvećenost, energija, da se sačuva privreda Srbije, da se sačuva, pre svega, privatni sektor, da se sačuva nivo zaposlenosti u Srbiji, egzistencija građana, životni standard građana, dakle, mere su usmerene mere su usmerene kao one najosetljivije sektore i najosetljivije kategorije.Srbija nikada nije bila ekonomski i finansijski snažnija i jača, i upravo zbog svega toga Srbija ima mogućnost danas da pomogne i Srbija, ja sam potpuno ubeđen, će daleko brže prebroditi posledice u odnosu na neke druge države zbog stabilnosti koje ima, a do te stabilnosti se došlo, kao što ste rekli, upravo zahvaljujući hrabrim, teškim i nepopularnim merama, reformskim kursom Vlade Republike Srbije, koji je takođe bio kritikovan, a čiji su temelji postavljeni 2014. zdravlja, želim u ime Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije da kažem da je naš zdravstveni sistem položio ispit sa najvećom najvećom mogućom ocenom, da je pokazao svu vitalnost, fleksibilnost, brzinu, solidarnost, izuzetno prilagođavanje i zato najoštrije osuđujemo sve sramne kritike koje su upućene na račun ljudi iz oblasti zdravstva i zdravstvene struke. Srbija, to se pokazalo u ovom periodu, ima izuzetne eksperte i to treba ceniti, to treba poštovati i to su danas heroji Srbije.Predsednice Vlade Republike Srbije, ovaj period je pokazao da kada smo u krizi možemo, čini mi se, da se oslonimo na dve stvari. Možemo da se oslonimo na sopstvene resurse i možemo da se oslonimo na tradicionalno prijateljski orijentisane države.Kada kažem na sopstvene resurse mislim na to da je Srbija agrarna država, poljoprivreda. Naši poljoprivrednici su takođe heroji, jer da nije bilo poljoprivrede imali bi problem sa snabdevenošću, ovako nije bilo problema sa snabdevenošću. Sa druge stane, tradicionalni prijatelji su uvek bilo uz nas. Neću nikoga navoditi pojedinačno da ne bih bio kritikovan, zlonamerno protumačen, samo želim svima da uputim zahvalnost.Diplomatija, to se pokazalo, nije samo politika. Njena svrha je pre svega da zaštiti svoje građane i to je vrlo jasno pokazao ministar spoljnih poslova i prvi potpredsednik Vlade Ivica Dačić, zajedno sa predsednikom Republike i predsednicom Vlade Republike Srbije. Virus ne zna za državne granice i zato nećemo ništa uraditi ako ne sarađujemo. Srbija se upravo sve vreme zalaže da se zajedno borimo protiv ove pošasti.Dakle, građana Srbije se vratilo u našu zemlju. Verujem da će najveći broj tih građana ostati da živi u Srbiji, jer Srbija je danas dobro mesto za život. Srbija je danas, kao što sam rekao, nikada ekonomski i finansijski stabilnija i jača.Kada je reč o spoljnoj politici, izneću samo nekoliko podataka. u saradnji sa predsednikom Republike, Vladom Republike Srbije, MUP, Ministarstvom saobraćaja, angažovalo se na evakuaciji državljana Republike Srbije koji su se zatekli u inostranstvu i njihovom povratku u zemlju. Evakuacija humanitarnim letovima Vlade, avionima evakuisano je 5.938 građana. Ukupno je realizovano 37 humanitarnih letova. Ovim letovima prevezeno je 809 stranih državljana. naši državljani su evakuisani i prevezeni i uz pomoć stranih država i kompanija. Na ovaj način ukupno je prevezeno 938 državljana Republike Srbije.Republika Srbija putem mehanizma civilne zaštite EU za povratak svojih državljana evakuisala je 29 državljana Republike Srbije i to iz najudaljenijih destinacija.Drugi vid evakuacije je drumski saobraćaj u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture. Od 23. aprila 2020. evakuisano je ukupno 5.160 lica.Znate, možete vi da volite ili ne volite, mislim na jedan deo opozicije, ministra Vulina kao ministra odbrane ili ministra Nebojšu Stefanovića kao ministra unutrašnjih poslova, ali velika uloga Vojske i policije je dala jednu ogromnu psihološku sigurnost kod građana i svaka čast na jednom ozbiljnom, odgovornom i posvećenom radu.Naravno, svako ministarstvo i Vlada u celini ima svoje zasluge. Želim da navedem zasluge još nekih ministarstava. Ministarstvo energetike – obezbeđena puna energetska stabilnost zemlje. Sve energetske kompanije su radile u gotovo punom kapacitetu.U energetskim kompanijama, toplanama širom Srbije i rudarskim kompanijama svakog dana je radilo 50.000 do 60.000 zaposlenih. Snabdevanje naftnim derivatima, apsolutno redovno.Nisu se zaustavile ključne investicije „Srbijagas“ gasovod, Turski tok, Novi tok, Novi blok „Kostolac B3“, odsupmoravanje TENT, velika investicija Ziđina u Boru, investicije NIS-a. Želim da pohvalim, pre svega, zaposlene u rudarskom i energetskom sektoru. I oni su heroji ove borbe, jer su obezbedili da država funkcioniše normalno.Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, E-usluge, dnevno ima preko 20.000 hiljada Usluge E-vrtić, kontakt centra za inspekciju, za proteklih nedelju dana rada kontakt centra stiglo je 232 predmeta. Ministarstvo redovno informiše jedinice lokalne samouprave o najznačajnijim uredbama, zaključcima, instrukcijama, preporukama i dopisima. Odgovoreno je na više stotina poziva i dopisa građana. Organizovana je distribucija zaštitne opreme za organe i organizacije svih opština i gradova. Svakoga dana u dva navrata primaju izveštaje od jedinica lokalne samouprave o radu kol centra putem kojeg građani mogu da zatraže pomoć ili odgovore na neka pitanja, a uspostavljen je i servis komunikacije u svim jedinicama lokalne samouprave koje podnosi zahteve za kretanje svojih zaposlenih u vreme policijskog časa. Obrađeno je čak 5.000 zahteva.Kada je reč o Ministarstvu životne sredine, donirano je preko 240.000 komada kesa za infektivni i komunalni otpad kovid bolnicama i centrima. Doneto je preko 250 rešenja za dezinfekciona sredstva, izrađeno posebno uputstvo za upravljanje infektivnim i medicinskim otpadom.Želim takođe posebno da istaknem značaj i važnost rada ministarke bez portfelja, koja je svoju stručnost i profesiju stavila na raspolaganje pre svega kao neuropsihijatar. Svo svoje slobodno vreme iskoristila je za razgovor sa našim građanima u Srbiji i dijaspori. Svima građanima ponudila je svoju stručnu pomoć kako bi prevazišli situaciju u kojoj se nalaze zbog pandemije Korona virusa.Ono što moram danas da kažem, a o čemu ste i vi, predsednice Vlade, govorili, prvo, najpre ne mogu da se složim sa malopređašnjom konstatacijom. Neko je rekao da je ovo ruina od parlamenta.Molim vas, ovde postoji jasna razlika između poslanika koji shvataju šta znači dobiti poverenje građana da obavljaju jedan odgovoran i ozbiljan posao i taj posao rade odgovorno, ozbiljno i posvećeno i onih koji to ne žele. Oni koji su se opredelili za drugačiji vid komunikacije, putem političkog monologa, jer su tako u skupštinskom holu najhrabriji i to je jedini način njihove političke borbe, aferački karakter vlasti, i danas smo imali prilike to da čujemo, nažalost, kada govorimo o životima građana Srbije, kada govorimo o tome šta još možemo da učinimo da zaštitimo život svakog građanina Srbije. Mi i danas imamo pokušaj politizacije Kovida. Tu je, znate, ključna reč pristojnost. Postoji jasna razlika između onih koji sede u ovoj skupštinskoj sali i onih koji su se opredelili na drugi vid komunikacije.Pristojnost ne znači samo da iz javnog diskursa izbacite sve negativno kako bi imali normalnu komunikaciju. Pristojnost znači i da pošteno i čestito obavljate posao za koji ste preuzeli odgovornost, ali i da snosite konsekvence za tu odgovornost koju ste preuzeli. Ova vladajuća koalicija je pokazala da joj je stalo do pristojnosti, ali ujedno uvažavajući princip odgovornosti i ne samo rečima, već delima.Molim vas, ko danas govori o politici, ko danas govori o izborima, ko danas govori o rejtingu, ko danas govori o odgovornosti? O odgovornosti danas govore oni koji više od godinu dana nisu u parlamentu, a to je njihov posao, to je njihova obaveza i odgovornost prema građanima. O izborima govore oni koji nisu želeli da učestvuju u izborima. Pa, nekoliko meseci su nas zamajavali. Zavaravali su javnost. Od svega su pravili farsu, a znali su da jedino što im je preostalo je bojkot.Znate, mi imamo virus Kovida, a meni se čini… nisam mislio da ću danas govoriti političkim rečnikom, ali moram, jer ne možete uvek ostati nemi na dozu dnevno-političkog ludila. Ja mislim da je među njima zavladao virus političkog preživljavanja, panike i straha i pokušavaju na sve moguće načine nekako da politički prežive, što ja lično mislim da je veoma teško.Na samom kraju, mislim da su licemerne sve kvalifikacije koje je jedan deo opozicije uputio novinarima, deleći novinare na one koji jesu novinari i one koji nisu novinari, umesto da imaju veliko poštovanje za ljude koji i u ovim teškim okolnostima rade jedan izuzetno važan posao, jer informisanje je danas veoma važno i značajno za građane Srbije i, istina je, interes svih nas.Na samom kraju, poštovane kolege i koleginice, kao što sam rekao, i Srbija i čitav svet se nalazi u jednoj složenoj i veoma teškoj situaciji. Danas su Srbiji najpotrebniji solidarnost i jedinstvo, a nikako politička demagogija, politički populizam i politički marketing. Samo je jedan zajednički cilj i samo je jedna zajednička bitka koju moramo zajedno da pobedimo, a cilj koji moramo zajedno da realizujemo i ostvarimo i zato moramo, pre svega, svi da budemo odgovorni, ozbiljni, racionalni, disciplinovani, da poštujemo preporuke, da onda kada se kaže da ostanemo kod kuće zbog sebe, zbog svoje porodice, jer na taj način ćemo zaštititi druge. Potpuno sam ubeđen da ćemo svi zajedno pobediti u ovome.Poštovani građani Srbije, za vas imam jednu poruku – verujte našoj državi Srbiji.Zahvaljujem. Poštovana predsednice Skupštine, potpredsednici, dragi narodni poslanici, želim da vam kažem da sve mere koje smo doneli i koje smo sproveli, uradili smo sa jasnim ciljem, a taj cilj je bio da spasimo ljudske živote i da sačuvamo zdravlje građana Srbije. Rezultat možete i sami da vidite i vidi ga cela Srbija, što je nama najbitnije.Na početku smo vam rekli da nam je to cilj - da želimo da se spasi svaki ljudski život, da se spasi zdravlje i da onda budete svi u prilici da se bavite i politikom i svim drugim stvarima kojima žele ljudi da se bave.Sa ove tačke gledišta, sve ove mere koje smo sproveli do danas, isto bi uradili i danas, uradili iz razloga jer te mere su dale rezultat i te mere su nešto što je struka odlučila da je najbolje.Želim ovom prilikom da se zahvalim svim našim stručnjacima koji su učestvovali u ovome, da se zahvalim svim građanima Srbije koji su poslušali i zahvaljujući njima danas imamo ove rezultate koje imamo.Što se tiče napada na naše zdravstvene radnike, ja ću vam samo reći jednu stvar – oni nemaju vremena da odgovaraju na to i oni će nastaviti da se bave svojim poslom, da pomažu ljudima i da ih leče, a ovi koji ih napadaju, slobodno neka nastave, to govori o njima.Želim da vas podsetim na jednu izuzetno bitnu stvar na koju, čini mi se, već počinjemo da zaboravljamo, a to je da ćemo mi sa ovim Korona virusom morati u dogledno vreme da nastavimo da živimo, da on ne može da nestane, da ne možemo da se pravimo da nije tu i da se pravimo da to nije opasnost.Svi budući rezultati koje budemo imali zavisiće u najvećoj meri od nas samih, od toga kako budemo shvatili, odnosno ako budemo shvatili da je Korona virus tu i ako se budemo pridržavali mera koje preporučuje struka. Nemojte da mislite da će Korona virus sam od sebe da ode, da može nekog da zaobiđe, da će tolerisati ponašanje koje pogoduje da se prenosi virus. Ako ne budemo to poštovali, mnogo je veća verovatnoća da ćemo biti pozitivni, da ćemo biti zaraženi i mnogo je veća verovatnoća da ćemo imati neke teže oblike, da ćemo imati komplikacije i, ne daj Bože, da neko mora da završi i na respiratoru, a neko bi onda i umro.Prema tome, mislim da ova priča nije završena, da ova priča nije ni blizu kraja i zamolio bih vas da imate to na umu, da sve druge stvari pokušate da stavite sa strane, da pomognemo jedni drugima, da uradimo ono što se očekuje od nas kao jednih ozbiljnih ljudi, organizovanih ljudi i ljudi koji hoće, žele najbolje i sebi svima oko nas. Bez toga ovo vrlo brzo može sve da padne u vodu, sve što smo uradili do sada, vrlo brzo. Svako opuštanje može preskupo da nas košta.Prema košta.Prema tome, molim vas, razmišljajte o tome. Biće vremena za sve drugo. Apsolutno će biti vremena. Ali, moći će ljudi da se bave drugim stvarima samo pod uslovom da prežive i da ostanu zdravi. Hajde bar oko toga da se ujedinimo, da dođemo do tog cilja, da nam što više ljudi preživi, da bude zdravo, a onda može sve ostalo da se radi.Još jednom, neizmerna zahvalnost svim medicinskim radnicima, svim policajcima, svim vojnicima koji učestvuju u ovome. Mnogi od njih nedeljama nisu kod svojih kuća, nisu sa svojom porodicom. U nekom drugom su mestu, provode u intenzivnim negama, pod skafanderima sate i sate spašavajući ljudske živote. Imajte bar malo obzira prema tome.Ako mogu oni to da rade, pa zar je nama teško da se pridržavamo osnovnih mera - da držimo distancu, da nosimo maske i da ne radimo sve one stvari koje su neophodne da bi sprečili širenje virusa, koji je tu, koji je sa nama?Molim vas, imajte samo to na umu. Hvala vam još jednom.

On laže!)Ministre, molim vas, kada vam dam reč da govorite, nemojte nikog da vređate, jer ako skrećete pažnju na određen način ponašanja, nemojte da radite ništa

ali sam sprečila vašu svađu. Rasprava je jedno, a svađa je drugo. Hvala.Dakle, kao što bi rekao poslanik Živković u svom napadu mržnje, jel može to? Dakle, u svom napadu mržnje, kako Vojska Srbije nije adekvatno zaštićena i kako, slušajte,

votkom?Dakle, ova primitivna uvreda naše ruske braće i ovaj primitivni izliv mržnje govori, između ostalog, da poslanik Živković ume da laže, ali ne zna ništa. Ulice se ne dezinfikuju alkoholom ni 70% ni bilo kojim drugim. One se dezinfikuju natrijum hipohloritom, a on se ne dobija ni iz dunje, ni iz višnje, ni iz šljive, ni iz krompira kao votka, ili žita, već se dobija iz industrijske soli, elektrolizom kroz naročitu mašinu i u odnosu jedan prema devet efikasno ubija Korona virus na ravnim površinama.Dakle, sad znamo da poslanik Živković, osim što zna da mrzi i našu Vojsku i naše ruske prijatelje i rusku braću, ne zna ništa o onome o čemu govorim. Kaže - zašto naš ABHO to ne radi? Naš ABHO je to uradio

Ne radi više zato što su od 2005. do 2007. godine, u vreme strahovlade DOS u ovoj zemlji, ukinuli korpuse i armije, a sa njima ukinuli i efikasni ABHO. Tada smo na nivou Vojske imali brigadu ABHO, na nivou divizije smo imali četu, a u svakoj brigadi smo imali po mešoviti vod, u svakom bataljonu imali smo po jedno odeljenje ABHO. Zahvaljujući njima, koji su nam sveli ABHO zaštitu na jedan jedini bataljon koji imamo na čitavom nivou Vojske, mi moramo da tražimo pomoć. I hvala Bogu što postoje ruski prijatelji, koji su nam tu pomoć i dali, što su nam pomogli.Ovako ih vređati i ovako lagati o njima, a posebno o pripadnicima Vojske o tome da nisu adekvatno zaštićeni, govori koliko mrzite i koliko ste sve vreme, i ovo vanredno stanje, koristili, ne da pomognete svojoj zemlji, nego da joj naudite gde god možete i koliko god možete. Da pripadnici Vojske, koji u hiljadama, u hiljadama brinu o svakom od nas, nisu adekvatno zaštićeni, imali biste na hiljade zaraženih. Hvala Bogu, nema ih. Nemojte da budete tužni zbog toga. Da nisu adekvatno zaštićeni, imali biste desetine mrtvih i hvala Bogu nemate ih i nećete ih imati. Nemojte da budete tužni zbog toga, nego se obradujte zbog toga i kažite da je nešto dobro urađeno, kao što jeste dobro urađeno.Zanimljivo, ne govorite o tome da su se vojnici, policajci, medicinske sestre, lekari, koji su se zarazili, zarazili u radu sa onima koji su bili su zaraženi, ne da su negde bili izolovani, pa naravno da tu i mogu da se inficiraju, a da ne govorim o tome da su i pripadnici Vojske, policije i svi ostali, obični, normalni ljudi, koji imaju svoja sela, gradove i gde komuniciraju sa svim drugim ljudima. Gledajte, dakle, ko je zaražen u jedinici i koliko, na kom mestu, a da su svi adekvatno zbrinuti, da su svi bili adekvatno opremljeni, jesu i biće.Mene možete da mrzite i napadate, baš me briga, to je vaša stvar, drago mi je da ste došli, neka ste u parlamentu, ali ostavite Vojsku Srbije i nemojte tako ružno da govorite o našoj ruskoj braći. Hvala. Hvala.Izvolite, poslaniče Živkoviću. **Zoran Živković** Hvala predsednice na pokušaju da me zaštitite. Naravno, on je neuspešan i, šta da radimo, niste vi krivi zbog toga, naravno. Da mrzim, pa nije se skoro rodio neko u Srbiji koga bih mogao da mrzim, mora mnogo da bude važan da bi mogao da izazove moju mržnju.Što se tiče onoga da vam je neko rekao da sam rekao u holu, znači, vi ste postavili nekog ko sluša, pa cinkari, koji ništa ne razume, ili vi niste to shvatili ili neko od vaša tri pojavna oblika koji inače imate.Dakle, apsolutno svaka zahvalnost i čast svakome ko nam je pomogao u ovom vremenu. Tu nema nikakve sumnje, i to sam ja ponovio sto puta, i to oseća svako normalan, ali kad to neko koristi u napadu svoje, sledi sad jedan duži spisak, dijagnoze, to onda gubi bilo kakav smisao. Naravno, da su Rusi pomagali, da su mogli da pomažu još bolje, i hvala im i na ovome, imaju i oni probleme, ali apsolutno sve ono što je ovde rađeno, a i sam jedan od tri ministra vojnog je rekao da je to urađeno u pedesetak gradova u Srbiji iz našeg potencijala. Potpuno je besmisleno da se onda meni prebacuje što sam rekao da je ta pomoć mogla da bude bolja i adekvatnija, potrebnija možda njima tamo, možda u nekom drugom obliku.To je sve posledica toga što ova vlast, a vi sedite, vas ima tu petoro ministara te iste vlasti, koji imate svog šefa, kako sami kažete, krije od građana Srbije svaki dan šta je ovde došlo humanitarno, šta je kupljeno, koliko respiratora, koliko maski, koliko bilo čega. Kad se nešto krije, to je zato što se laže,

Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, meni nije jasno da nijedan od ministara

Šta je pozitivno? Pozitivno je da je u Srbiju došlo preko 700 hiljada građana Srbije koji su negde radili, da 90% tih zemalja su bogatije od naše države, da im da im je zdravstvo na mnogo većem nivou od našeg zdravstva. To je poenta. Tamo u tim državama sigurno nije besplatno sve kao u Srbiji, da se besplatno leče, moraju nešto i da plate. Tamo u tim država je i skuplja potrošačka korpa. Jeste da imaju veću platu, ali sigurnost poslednjih godina i zdravstvena i ekonomska je u Srbiji mnogo jača nego u u više od 80% evropskih zemalja i svetskih. To je, dame i gospodo, činjenica.Dalje, niko od vas nije rekao, koliko ste neispavani, a jeste neispavani zbog posla, je Srbija napravila preventivu sa ekonomskom investicijom, a na način što je napravila nekoliko kliničkih centara, kupila opremu, gama nož i da ne nabrajam sve, da koristim stručne termine i da ne budem ja bolji doktor od lekara koji nas svakog dana informišu i govore šta treba da radimo.Dame i gospodo, predsednik Vučić, i to niko od vas nije rekao, i tu dremate, a veliki broj opozicionara je bio na tom sastanku, pozvao je sve parlamentarne stranke, poziciju i opoziciju, i one koji su parlamentarni i one koji nisu parlamentarni, mislim na opoziciju, i pitao je – šta mislite, ljudi, da radimo, vidite da je i našu državu zadesila korona, da li se slažete sa tim, tim i tim merama, kaže – da. Nije bilo glasanja, ali svi su rekli – da. Da li se slažete da se ne bavimo politikom za vreme vanrednog stanja dok se ne reši problem korone i da Srbija nema problem kao što je imala u datom trenutku?

hajmo malo da ublažimo i da ne pričamo samo korona, korona. Ako neko gleda tv 15 dana, 16-og dana mu dođe, i ta bolest se zove autosugestija, na psihičkoj bazi da kaže – mene nešto guši, boli me glava, kašljuckam, idem kod lekara. Hajde da pričamo malo danas o ekonomskim temama.Srbija je uradila maksimum što je mogla da uradi protiv korone i u zdravstvenom smislu, i u zaštitnom. Moram da čestitam i Vojsci i policiji i posebno lekarima, a i onima koji su čistili naše ulice, zgrade, a to su zaposleni u javno-komunalnim preduzećima.Šta si se Mali sakrio tamo? Čoveče, nikad se nije desilo, bre, da Srbija pomogne ekonomski, da da svakom radniku, zaposlenom u firmama 30.000 dinara. Hoćeš da ćutiš sve vreme sve vreme tu?Zašto smo došli? Šta da nam pričate? O koroni znamo svi sve. Pričajte o ovim stvarima, o nečemu što se zove život od sutra. To sutra će biti za 10-15 dana. Svako od vas ministara tu koji sedi ima ogromne zasluge i svaka vam čast, ali naš narod je takav da moraš da mu kažeš i da ta priča vaša i naša i onih iz opozicije ne bude samo kritička u smislu kako ništa ne valja, kako je Srbija najgora itd. Demantujte ih činjenicom koliko je Srba došlo iz dijaspore i da će preko 30% tih Srba ostati u svojoj državi, da bude poslodavac, neće da se vraća u državu odakle je došao da bude gastarbajter.O tome treba da govorimo. O poljoprivredi, da pričamo o poljoprivrednicima, otprilike koja će cena žita da bude, šta je to što je tržište u budućnosti, gospodine Nedimoviću. Dobro ste vi to radili, ali morate da znate nešto što svako ima obavezu, a to se zove kućni budžet, da on može da isplati nula meseca avgusta, oktobra, novembra. Poznato vam je da poljoprivrednik dva puta godišnje prima platu, a nema ni topli obrok, ni regres, ni bolovanje, ništa nema. tome mi danas treba da pričamo i vi ministri iz Vlade.Ministar vojni, mogu oni da pričaju o Vulinu šta god žele, ali Vojska je odradila svoj posao. Ministar zdravlja isto. Svaka mu čast. Sad kažu – nisu bile tri maske. Čekaj bre, tri maske, jel to statistika za rezultat koji smo uradili i napravili? Tri maske i dva mantila.Zabrana mantila.Zabrana za vreme Vaskršnjih praznika, evo jedan primer. U Jagodini, gospođa je lekar, ima bebu od tri meseca, beba, muž i ona otišli su na selo kod njenog oca, dobili virus, inkubacija je trajala, i prekjuče su imali simptome, otišli da im uzmu bris i juče je stigao da je majka, otac, beba i taj otac od doktorke imaju virus Korona.Eto rezultat zašto za vreme Vaskršnjih praznika nije dozvoljeno da postoji komunikacija i da izlaze oni koji imaju preko 65 godina iz svojih kuća, i to lekar. Ne krivimo mi tu ženu, ali to je bila srpska tradicija da tog dana obiđeš svog roditelja, deku, baku i tako dalje.Znači, ne postoji nijedna graška gde može u ovom trenutku, jedino ako neće neko da laže, ili neka mera koja je bila disciplina stroga, kao - neće meni da govore ministri da govore šta ću ja da radim, ja ću sam da rešavam da li ću da šetam, neću i tako dalje.I da pričamo o temama da ostavite vi ministri koji niste iz struke, osim ministra Lončara, pustite više Koronu, pričajte o ekonomskoj situaciju u Srbiji koja je dobra, o budućnosti i ekonomskoj situaciji koja je dobra, o pomoći, o dolasku stranih investitora koji su na čekanju. I oni su sada videli, ti strani investitori, koji su želeli da dislociraju svoje fabrike i preduzeća iz zemalja odakle su, koja je to država najsigurnija, najstabilnija – Srbija, da se donese kapital i da postoji i ekonomska sigurnost i da naša država ima najbolje uslove.Ja želim i da pohvalim i dva ministra koji nisu danas sa nama, a to je Ministarstvo inostranih poslova Ivice Dačića, koji su naravno zajedno sa Vladom pomogli i ministar Ivica Dačić, da se prevezu i dovezu svi Srbi koji se nalaze po celom svetu, ministar energetike, rudarstva koji je takođe odradio, Aleksandar Antić, dobro svoj posao i Vlada je pokazala da je timski odradila svoj posao i da tu može da odredite, žiri na međunarodnom nivou iz svih struka, ne može da se sastavi neka primedba.Da vam kažem, ja sam čovek u životu koji je sve pre roka radio. Oženio sam se sa 19 godina, sa 20 godina imao sam firmu, živim u porodici gde žive četiri generacije, bavio sam se sportom i mogu sebi da kažem da imam neko životno iskustvo. Četiri generacije u mojoj porodici i ja imam pravo da govorim i kao porodičan čovek i da kažem šta znači da u porodici, gde imam 12 članova, spavamo u jednoj kući i majka i deca i unuci i ja nisam mogao da vam nađem manu.Ja ne želim da vam laskam. Vi znate, da ja kada nešto nije u redu, ja kažem nije u redu, ali sada za vreme ovog vanrednog stanja, da mi koristimo i neki pojedinci kažu – sada ćemo mi da štrajkujemo ispred Skupštine i ne znam šta, zato što se uvodi policijski čas. Pa nećemo mi da nas uhvati Korona, nas političare. Ja pravo da vam kažem, i voleo bih da nekoliko ministara ima i da mi ovde koji sedimo i da pokažemo, imamo onaj politički imunitet i da se mi solidarišemo sa narodom i da možemo da osetimo, ne ne želim opoziciji da joj se desi, ali da i oni znaju zbog čega je sve to Vlada uradila.Ranijih godina kada neko umre tamo, pa ga ne poznajete, pa kažete - umro je tamo neko, a sada vam umro kolega, umro vam komšija, razboleo vam se prijatelj, čovek sa kojim ste studirali i nije to baš tako lako.Ako smo mi za vreme NATO agresije 1999. godine udružili se svi, ja ne znam kakvo je ovo vreme došlo? Koja je ovo logika? Šta su naši planovi, šta mi želimo da radimo, da li mi želimo da izađemo i da kažemo da je Korona bila u tranzitu u Srbiji ili želimo da kritikujemo? Zašto?Ja nisam mogao da vidim nijednog opozicionara, a ni vas nisam gospodo ministri, i evo to vas molim, ujutru da uplatite po jednu platu, ja sam dao 100.00, iako mi je plata 78.000, da date po 100.000 za pomoć porodicama koje imaju. Ne da vi to niste želeli ili ne znam šta, možda ste zaboravili, i da svako od nas u granicama svojih mogućnosti pomogne porodicama koje nemaju. Siguran sam da svako od nas koji sedi ovde živi malo bolje od onih koji su nas poslali ovde, a to su građani Srbije.Ja ovo ne želim da pričam zbog politike i da svako od nas ko se bavi politikom da izveštaj – evo, ja sam za sedam dana uradio to, to, to i to, obezbedio, ne znam za 50 porodica, za hiljadu porodica. Ja ne želim da pričam sada o Jagodini, da je preko pet hiljada porodica dobilo pakete od donatora, znači obezbedio sam donatore, ne iz budžeta, to može Siniša Mali da vidi, pošto najviše kontroliše Jagodinu, ono mota kaže – daj da vidim Jagodinu, kakvo je stanje, da pogleda i da vidite da se može kada hoćete, da pomognete onima kojima je teško. Zato političari i služe, a ne da imaju privilegije i da nam je sve dozvoljeno zato što smo mi narodni poslanici ili ne znam, ministri.Pomoć Italiji, pa mi nismo mogli bolju stvar da uradimo. U međunarodnim odnosima Italija, koja je bila zemlja koja je prednjačila u bombardovanju Srbije, mi pomažemo kao mala Srbija jednoj Italiji. Ali, mi pomažemo narodu. Mi ne pomažemo politici i političarima Italije, nego narodu italijanskom. Veliki broj tih građana su nastradali, a moramo da kažemo da veliki broj fabrika, investitora italijanskih ima u Srbiji i zapošljavaju određeni broj radnika.Ja neću reći da smo jači od Nemačke, ali gospodo Srbi i građani Srbije koji rade u Nemačkoj, pobegli su i došli u Srbiju. Pre se bežalo u neke druge zemlje koje su moćnije, a oni su došli u Srbiju.Ja želim i da pošaljem tim ljudima poruku da ostanu u Srbiji i sada su mogli za ovih mesec i po dana, koliko su proveli u Srbiji da naprave neki zaključak i da kažu ja sam toliko godina radio u toj i toj državi, u tom i tom gradu, otišao iz mog grada koji se zove tako i tako, nisam dolazio svake godine ili jednom godišnje, ali uvek kada dođem ja vidim nešto novo – da li su to autoputevi, da li su to ustanove, da li je to neki objekat, vidim tranzit kroz Srbiju.Pa znate vi koliko ćemo mi doći do para od tranzita, gospodo? Tranzit kroz Srbiju je veći sada nego pre osam godina za 20 i nešto puta. Pa nije to tranzit samo gorivo i tako dalje, a videli ste, nikada više nafte nije bilo na svetu i nikada niža cena nije bila nafte i naftnih derivata, a Srbija je zemlja, kuća na putu, celoj Evropi, ne samo Balkanu i da je to neki ekonomski interes.Dalje, niko od vas nije rekao, danas – šta ćemo sa ljudima 450.000, Siniša Mali slušajte me, 450.000 ljudi je uplatilo aranžman da idu negde na odmor, na more, u banju, a to su uplate za neke druge države. Ti ljudi sada gledaju ovo. O tome da pričamo, a ne da ga plašimo Koronom, razumete.Da kažemo - slušaj, evo, bićeš obezbeđen i ne znam ta vaša sredstva ostaće do tada i tada. Možda su te agencije već uplatile tim hotelima, šta će sa tim parama? I da te neke vedre teme budu gospodo ministri, da statistiku kratko pročitaju oni čija je to struka, Lončar i doktori, a vaša statistika, odnosno srpska statistika u ekonomskom smislu nikada bolja nije bila. Nije to statistika da vam neko dao tamo papir pa vi čitate, može da proveri ko god hoće.Siniša, dremao si sve vreme, MMF priznao ovu državu bre, probudi se,

Žarka Obradovića, a on je ekonomski moćnik, a ja se bavim nekim poslom i kažem – ako propadnem, pomoći će mi Žarko. Siguran čovek. Ili neko drugi, Vjerica Radeta ili neko od ministara. U tome je poenta poštovani ministri, da razmišljamo ono što razmišljaju ljudi koji gledaju, ne samo ovaj prenos. Pa, mi uveče kada upalimo bilo koji kanal, po tri lekara. Mislim da svaka od nas sada može da upiše Medicinski fakultet i prve dve godine si prošao, šta je poruka? Simptomi, koji su? To sada svako zna.Dalje, da se ne vraćamo u 2009. godinu kako smo tada dočekali ptičji grip i tada ga niko nije publikovao. Znate zašto? Zato što nismo imali ni zaštitna sredstva, nismo imali ni određeni broj respiratorne zone koje imaju prirodnu bolest, a da ne govorim o ovoj višoj sili koja se zove Korona.Izvinjavam se, ako je moj govor bio malo drugačiji od ostalih, ali ja nikada nisam želeo da prepisujem od drugih, ja sam čovek iz života i svakoga dana sam sa narodom. Ja svakog drugog dana obilazim motorom. Evo, obišao sam Jagodinu sada idem u Ćupriju, hoću da razgovaram sa ljudima. Zašto motorom? Da bi imao fizičku distancu i hoću da čujem iz prve ruke šta je problem tog čoveka. Ne kažem da vi ne putujete, ali da smanjimo malo poruke - ne izlazi gotov si.Mere su date, zna se da mora da se poštuje i završena priča. Ako ti pet, šest puta dnevno, ja upalim i bilo koji kanal i kaže, dalje, zašto vi gospodo, koliko mi imamo obolelih, pa nemamo mi više 6.000 i nešto obolelih, skini bre 6.000, i mi danas u Srbiji nemamo 500 obolelih,

imali smo i mesto gde sve te ljude da primimo i ne znam od Arene preko Sajma itd. Znači, sve ono što je bilo neophodno kao preventiva u budućnosti mi smo spremili, ali smo imali preventivu i pre dolaska virusa Korone u Srbiju i molim vas da ovo što sam ja govorio bude preporuka, ja nemam nikakvu moć, ni funkciju u ovoj državi, ali da bude preporuka u smislu da samo pričamo o ekonomiji, o budućnosti i da nije tačno da Srbija propada i da nije tačno da nemamo gorivo i da nije tačno da ne mogu… Dalje, nikom, ljudi, nije traženo da li si ti sada plaćao doprinose zdravstveno ili nisi. U drugim državama, jer znate koliko košta pregled? Od 700 evra do 4.000. Kod nas toga nema. Znači i u tome smo najbolji. Hvala vam. Hvala, gospodine Markoviću.Reč ima predsednica Vlade, gospođa Ana Brnabić. Izvolite. **Ana vam.Iako se slažem sa vama da bi trebali što više da pričamo od sada o ekonomiji i da je izuzetno važno i da Srbija sad mora da pokrene svoju ekonomiju, svoju proizvodnju, svoju privredu što pre i da i da krene u oporavak i u rast, iako se ja nadam da taj pad neće biti tako veliki, ni prvi ovi indikatori za mart nam nisu

januar 6,5%, februar 5,6%, tako da je to sve išlo jako, jako dobro što nam daje razlog ili nadu da da mi možemo brzo da se oporavimo, brže nego veliki broj zemalja, ali za to stvarno moramo da radimo najozbiljnije i da krenemo da radimo što pre uz mere opreza.Moram da kažem da ipak, razumevajući koliko je ljudima više dosadna ova tema, ja ipak moram da kažem da Korona virus nije iza nas. Molim vas, nemojte da se ponašamo kao da je iza nas. Nemojte da se ponašamo kao da smo pobedili. Nemojte da se ponašamo kao da nemamo tih hiljade i hiljade obolelih ili svaki dan Zato što može da se desi da se to proširi i to je onda katastrofa i za naše ljude i još veća katastrofa za našu ekonomiju.Dakle, mi jesmo, ja se nadam ušli u završnicu, ali na kraju nismo. Mi smo juče imali 6,4%, prekjuče smo imali 6,0%, 25. aprila 5,9%, pre toga 5,8%, 6%, dakle ipak smo na tih nekih 6%, ja se nadam danas smanjujemo. Molim vas, zbog odgovornosti prema građanima, hajde samo da ne kažemo nemojte da pričamo više o Koroni, jer to nije tako. Tako je.Dakle, mislim da je izuzetno važno da se privreda vrati što pre, uz neophodne mere opreza. Dali smo te instrukcije, daćemo i dodatno u narednim danima, da idemo u podršku privredi, da pogledamo i od kompanija do kompanija ako treba individualno šta treba da pomognemo da bi se brže vratili, da bi rast bio veći. Ali, zaista je izuzetno važno da ne mislimo, u redu je, iza nas je ovo, prošlo je, sve je u redu, nemojte više da pričamo o tome, ipak mislim da ćemo morati radi ozbiljnosti i odgovornosti još neko vreme da pričamo i o ovome i da obezbedimo da uđemo u tu sigurnu luku, da paralelno sa tim idemo u privredi oporavak sa svim ovim merama podrške koju smo osmislili. Ti možeš, Siniša, malo da kažeš, još o merama podrške. Ali, zaista da budemo i dalje, da zadržimo svu odgovornost i sav oprez koji smo imali i od prvog dana i pre prvog pojavljivanja Korona virusa u Srbiji, da bi iz ovoga izašli najjači što možemo. Hvala.

puno.Uvaženi poslanici, veoma mi je važno da danas tema bude i ekonomija, da tema bude privreda Srbije, da tema budu ekonomske mere koje smo kao Vlada Republike Srbije preduzeli kako bi umanjili negativne posledice koje su vezane za Kovid-19, odnosno za Korona virus.Sa velikim zadovoljstvom želim da vas obavestim da je privreda Srbije, da je naša ekonomija, da su naše javne finansije izdržale u ovom trenutku apsolutno udar i krizu koja je za poslednjih sto godina najveća i nikada zabeležena.Dakle, za građane Srbije, za vas uvaženi poslanici, treba da znate, na početku ove krize tu su krizu upoređivali veliki ekonomisti sa onom krizom iz 2008. godine. Posle samo par dana, rekli su – ne, ova je još veća, još teža i liči na onu veliku depresiju iz 1929. godine. Onda su rekli – ne, čak je ova kriza veća i od toga pošto se nikada u istoriji nije desilo da cela svetska ekonomija stane, da se ništa ne dešava kao što se u ovom trenutku i zbog ove krize ništa dešavalo nije.Takvu krizu i takvu situaciju na svetskom tržištu srpske javne finansije dočekale su spremne i ne bi uspeli ni sa ovakvim merama, ne bismo uspeli ni sa ovakvim rezultatima o kojima ću pričati danas, da nismo imali i da nismo prošli kroz one teške reforme koje je predsednik Vučić započeo kao predsednik Vlade 2014. i 2015. godine.Da vas podsetim, tada je naša zemlja bila na ivici bankrota i rekli smo, proći ćemo kroz teške mere, odlučne mere, ali evo danas imamo takvu situaciju da četiri godine za redom imamo suficit u budžetu, da je naš javni dug ispod 50% našeg BDP, bio je 76, 77% da vas samo podsetim, da je naša nezaposlenost išla ispod 10%, bila je 26% pre samo par godina i da u ovom trenutku imamo takav rezultat, rast naše privrede, ono što je predsednica Vlade govorila u januaru mesecu, 6,5%, u februaru 5,6%, da nije bilo krize u martu mesecu rast naše privrede bio bi 6,1% 6,1% pri čemu u poslednjem kvartalu 2019. godine, dakle pre samo par meseci stopa rasta naše privrede bila je 6,2% najviša u Evropi.Dakle, Evropi.Dakle, uvaženi poslanici, ostvarili smo cilj zbog kojeg smo se borili i zbog kojeg smo prolazili kroz teške reforme, a to je da nam stope rasta budu 6 i više procenata. E, takvu srpsku ekonomiju je dočekao ili smo dobili koronavirus i ovu krizu u februaru mesecu, martu mesecu, i zato smo odmah rekli - sa ovako stabilnim javnim finansijama, sa ovako jakim finansijama, država ima novac, država je uštedela i zaradila, ima mogućnost da pomogne privredi, ima mogućnost da pomogne građanima Srbije, ima mogućnost da nabavi svu medicinsku opremu koja je trebala da se nabavi, a bez da ugrozimo stabilnost naših javnih finansija, bez da ugrozimo zdravlje naših javnih finansija. To je velika stvar.Srbija u ovom trenutku odgovara na krizu tako što ima dovoljno novca i ima dovoljno snage da se sa njom izbori. To nikada pre nije bilo i zato je država rekla - da, mi želimo da najveći teret krize, najveći teret problema preuzmemo na sebe, i zato smo izašli sa programom od 5,1 milijardu, 608,3 milijarde dinara.Uvaženi poslanici, preko 11% našeg BDP, preko polovine našeg godišnjeg budžeta, samo je usmereno ka našoj privredi, ka onima koji su najviše pogođeni ovom krizom, preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća, privatni sektor, kako bi oni ovu krizu preživeli i kako bismo odmah nakon nje nastavili da rastemo onom brzinom kojom smo rasli pre samo par nedelja.Neću mnogo da dužim, ali da vas podsetim još jednom, Vlada Republike Srbije, država Srbija, rekla je - nemojte, gospodo privrednici koji ste najviše pogođeni ovom krizom, da plaćate poreze i doprinose na zarade, nemojte da plaćate ni porez na akontaciju za dobit za ovu godinu, mi ćemo od toga da vas oslobodimo, platite u nekom trenutku kada to budete mogli da uradite. Daćemo vam iz budžeta minimalnu zaradu za tri meseca, a mislimo da će ova kriza da traje manje, ali ipak ostajemo pri tome da za tri meseca pokrijemo plate svih zaposlenih, od preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća - 450 hiljada ljudi je tu. Država preuzima na sebe da kaže - da, mi ćemo to platiti.Zato i nemate puno ljudi koji je ostao bez posla. Mislim da je sada negde ukupan broj prijavljenih za novčanu naknadu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje oko 5.800, ako se ne varam. varam. A pogledajte posledice ove krize na Ameriku, koja ima 26 miliona novonezaposlenih, na Veliku Britaniju preko milion, Italija, Španija, Francuska. Milioni ljudi ostaju bez posla.Jedna mala Srbija je ekonomski dovoljno jaka, sa dobro odmerenim sveobuhvatnim, odlučnim merama, da se nosi sa ovom krizom, upravo dovela do toga da imamo 5.800 ljudi na službi za zapošljavanje. I to je mnogo. Zato ćemo se boriti odmah nakon ove krize da krenemo ponovo sa otvaranjem novih fabrika, ono što ste vi, uvaženi poslaniče Palma i rekli, da nas čekaju nove fabrike, čekaju nas nova radna mesta.Pokazali smo u ovoj krizi koliko se, s jedne strane, reforma isplati, teške mere kroz koje smo prošli, kao što sam rekao, koje je predsednik Vučić započeo još 2015. i 2014. godine, pokazalo se koliko je to važno, u ovoj globalnoj pandemiji pokazali koliko smo ozbiljan partner, koliko smo ozbiljna država, koliko smo ozbiljna ekonomija. A to je upravo ono što strani investitori, domaći investitori takođe, žele da vide. Mi se kao država ne mešamo u njihov posao, ali kada je kriza,

od 3% u Evropi, ove godine i najveći rast 7,5% naredne godine. A mi smo u rebalansu budžeta, koji je tu pred vama, rekli - ne, nećemo preći ni 2% ove godine i borićemo se da bude i bolje od toga. Borićemo se da budemo najbolje ekonomije u Evropi ove godine, jedna mala Srbija, koja više nije slaba.Zato hoću i nadam se da ćemo u nastavku ove diskusije govoriti i o novim investicijama, i o novim fabrikama, o nastavku izgradnje novih auto-puteva. Da vas podsetim, uvaženi poslanici, u rebalansu budžeta, gde smo ceo rebalans osmislili da svih 5,1 milijardu pomoći taj rebalans i sadrži, mi smo dodali 3,3 milijarde dinara za nastavak i ubrzani rad na Moravskom koridoru. Dakle, novac za Moravski koridor smo povećali u rebalansu budžeta, upravo imajući želju da se sa kapitalnim investicijama nastavi što brže.Da ne zaboravim kolegu Nedimovića, 2,6 milijarde dinara u rebalansu budžeta imate za pomoć poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednicima u našoj zemlji. Imate dve milijarde dinara za nove vaučere, ovo o čemu je uvaženi poslanik govorio, dve milijarde dinara, 400 hiljada novih vaučera za građane Srbije, da ovo leto provedu u Srbiji. I tu će država da pomogne. Svaki vaučer je vredan 5.000 dinara.Ja

čak se i radujemo mesecima koji dolaze. Treba da slušamo lekare, treba da budemo veoma odgovorni, veoma disciplinovani. Svaki dan manje koji provedemo u izolaciji u smislu da se približavamo rešenju ove pandemije je svaki dan više rada u našoj ekonomiji i za našu privredu i radujem se nastavku diskusije na tu temu. Hvala puno. **Vladimir Marinković** Hvala, ministre Mali.Sada reč ima gospodin Balint Pasator.

koncizno, kratko da govorim, ne mislim da je sada prilika i vreme za držanje dugih političkih govora.Kao prvo, želim da izrazim saučešće porodicama svih žrtava. Želim i da se zahvalim, kao što su to učinili već mnogi pre mene, zdravstvenim radnicima, ali ne samo zdravstvenim radnicima, ne samo pripadnicima vojske, ne samo pripadnicima policije, nego i zaposlenima u radnjama, zaposlenima koji su pružali usluge građanima Republike Srbije svih ovih nedelja, ovih mesec i po dana, rizikujući njihovo zdravlje i zdravlje njihovih porodica da bismo svi mi ostali građani Republike Srbije mogli da živimo što je to moguće normalnim životom u ovim uslovima pandemije.Kao želim da kažem da mi u SVM smatramo u potpunosti opravdanim proglašenje vanrednog stanja. Mislimo da je to bilo neophodno, da su i mere koje su donete u ovih mesec i po dana bile u potpunosti neophodne, da su bile pravovremene i srazmerne opasnosti i da bez uvođenja, bez proglašenja vanrednog stanja država ne bi mogla da zaštiti građane, zbog toga što prema našem Ustavu jedino za vreme vanrednog stanja, ili ne daj bože ratnog stanja, određena ljudska prava mogu da budu ograničena. Kada ne bi bilo vanrednog stanja, ta ljudska prava ne bi mogla da budu ograničena i nije poenta na ograničavanju ljudskih prava, naravno, nego je poenta

vi ne možete, država ne može da garantuje sigurnost, bezbednost i zdravlje građana koje sada treba da bude na prvom mestu.Isto tako, želim da kažem da je ogromna većina građana sve te mere poštovala. Građani su položili ispit samodiscipline. Bilo je izuzetno teških mera te mere su i danas na snazi, a biće na snazi i narednih dana. Mi smo te mere poštovali. Istovremeno, treba da se kaže, ima i dokaza za to, da te mere, a među tim merama prevashodno mislim na zabranu kretanja, nisu svi poštovali.Apelovao bih na sve nadležne organe da učinimo sve u interesu toga da oni građani koji rizikujući i sopstveno zdravlje, a i zdravlje svih drugih, nisu poštovali te teške mere, nego su samo odmahivali rukom, budu sankcionisani, jer je to u interesu i očuvanja zdravlja i to je u interesu i toga da svi oni koji su poštovali mere i penzioneri i svi ostali koji nisu mogli nedeljama da izlaze iz kuće, vide da su oni bili u pravu što su poštovali mere, što su slušali Vladu, što su slušali predsednika Republike i da nisu bili u pravu oni i da ne mogu da ostanu ne kažnjeni oni koji to nisu činili.Ja se nadam da polako dolazi vreme da se te mere malo popuštaju, naravno slušajući struku, ali treba da damo neku nadu građanima da polako dolazimo u završnicu ove prve runde borbe protiv pandemije.

Ja se nadam da će se otkloniti oni tehnički problemi koji su bili još juče vidljivi, ali verujem da će iz dana u dan situacija biti sve bolja što se toga tiče.Danas je rešen problem i onih đaka koji, u našem slučaju, žele da polažu maturu u Mađarskoj, i njima će biti omogućeno da to učine i to je izuzetno veoma bitno. Nadam se da će u nekoj doglednoj budućnosti doći vreme da se granice otvore za sve naše građane, jer jednostavno za ljude koji žive u pograničnim područjima naše države je to neophodno za normalan život.Što se tiče ekonomskih mera, ja se slažem sa svima onima koji su rekli da to treba da bude u fokusu i svakako je za pohvalu što je Republika Srbija lider u ovom regionu Zapadnog Balkana, što se tiče tih ekonomskih mera i pomoći građana. Jedanaest obezbeđeno za te ekonomske mere.Želeo bih da apelujem na građane da koriste sve te mogućnosti i na preduzetnike i na poljoprivredne proizvođače i na sve građane da iskoriste one mogućnosti koje je Vlada omogućila i i nadam se da će mnogi to i učiniti.Što se tiče rebalansa, o rebalansu skoro uopšte nije bilo reči na današnjem na današnjem zasedanju. Bitno je što bitni infrastrukturni projekti nisu pretrpeli bitno smanjenje iznosa sredstava, što će izgradnja i saobraćajnica i autoputeva nesmetano nesmetano nastaviti i što neće biti žrtve ovih ekonomskih mera koje su bile neophodne i korisne zbog U našem slučaju je bitno što su sredstva u rebalansu netaknuta što se tiče izgradnje ona dva nadvožnjaka na Ipsilon kraku, na obilaznici oko Subotice i mnogi drugi projekti bi mogli još da budu spomenuti, koji će nesmetano biti nastavljeni po prvobitnim planovima.Na samom kraju bih želeo posle svih ovih iskrenih i otvorenih pohvala na račun Vlade da kažem dve rečenice, pošto mi je to i jednostavno želim i to da kažem niko o tome nije govorio i ja apsolutno dobronamerno govorim o tim stvarima.Narodna skupština je po Ustavu jedini ustanotvorac uz građane i jedini zakonodavni organ u Republici Srbiji. Najviše predstavničko telo, kako mi to obično kažemo. Mislim da je greška što danas ne donosimo predlog o izmenama i dopunama Zakon o budžetu za 2020. godinu, nego to činimo u formi potvrđivanja jedne uredbe i što u toj uredbi piše da će se ona primenjivati dok se ne steknu uslovi da se materija ove uredbe u potpunosti uredi Zakonom o budžetu. Pošto Skupština zaseda, mislim da bismo to danas već mogli da uradimo, ovako ćemo dva puta da raspravljamo o rebalansu o istoj stvari i mislim da to nije dobro. Ali, nije forma bitna u ovom trenutku, u ovom trenutku je bitna suština, a o suštini sam govorio.Isto tako što se tiče još jedne formalne stvari, mi imamo dve tačke dnevnog reda. Druga tačka je Predlog zakona o potvrđivanju uredaba koje je Vlada donela uz supotpis predsednika Republike. U skladu sa Ustavom je sve to urađeno. Ima 44 takve uredbe i mislim da je bilo bolje da smo sve te tačke imali kao zasebne i kad bismo glasali o svim tim tačkama mi bismo glasali za sve te uredbe, jer kao što sam rekao na početku, mislim da su mere bile pravovremene, opravdane i srazmerne.To su neke primedbe u vezi formalne procedure, ali što se tiče suštine, ja bih želeo da odam priznanje Vladi, svim članovima Vlade što su žrtvujući svoje zdravlje, kao što sam rekao na početku i za zdravstvene radnike i sve ostale učinili sve da Srbija što bolje i sa što lakšim posledicama, sa što manje žrtava preživi ovu pandemiju. Hvala vam. Hvala, gospodine Pastor.Sada određujem pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljamo u 15,00 časova.Hvala Hvala,